Ivan (HDZ)** Prelazimo na 8. točku dnevnog reda, a to je – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na F/P 1498 (2004) – projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 555 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za razvoj i obnovu, i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Dakle samo nekoliko riječi i vezano za ovaj projekt, dakle projekt objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima praktički još iz 2004. godine koji je definirao 4 komponente. Prva komunalna infrastruktura, vodoopskrba i odvodnja u vidu koje je planirano izgradnja isključivo primarne komunalne infrastrukture, zatim socijalna skrb, unapređenje zdravstvene zaštiti i unapređenje obrazovnog procesa. Ovim projektom je zapravo bilo obuhvaćeno odnosno prema originalnom projektnom dokumentu, temeljem kojeg je i projekt prihvaćen ukupni procijenjeni troškovi iznose 386,7 milijuna kuna. U tijeku razgovora a potom i pregovora sa Razvojnom bankom Vijeća Europe naknadno je uključena i komponenta jedinica lokalne samouprave u smislu financiranja njihovog participiranja u izgradnji tzv. sekundarne komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 383,1 milijun kuna. Tako je zapravo bila originalna i namjena, međutim tijekom realizacije i implementacije projekta jedinice lokalne samouprave u određenom dijelu nisu mogle pratiti samu izvedbu ovoga projekta. I zapravo došli smo u situaciju da nakon 60% iskorištenih i povučenih sredstava Razvojna banka Vijeća Europe na neki način dođe u situaciju da zaustavi daljnju realizaciju projekta iz razloga što je bilo zapravo potrebno ići sa izmjenama i dopunama i to u ovom trenutku sada i činimo. Što se zapravo predlaže? Pa predlaže se da se vratimo na onaj originalni projektni dokument i da ostane one originalne 4 komponente kako su i definirane. Dakle, da državni proračun i Razvojna banka Vijeća Europe participiraju u jednakim omjerima po 50% svaka, dakle da onaj ukupni iznos ostane kako je originalno predviđeno, dakle 386,7 milijuna kuna. Isto tako ovim izmjenama predlaže se obzirom na ovo zaustavljanje jednog dijela povlačenja sredstava i prolongirat odnosno produžetak roka za završetak projekta na kraj 2011. godine. Hvala lijepo. uzeti riječ? Ne. Dobro. Otvaram raspravu. Prelazimo prvo na raspravu po klubovima, u ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Klub HDZ-a će podržati Zakon o potvrđivanju ugovora između Republike Hrvatske i Razvojna banka Vijeća Europe o izmjenama i dopunama okvirnog ugovora o zajmu koji se odnosi na projekt izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na Hrvatskim otocima kojega smo kolokvijalno nazivali CEP 4. Sam ugovor kako je to malo prije državni tajnik spomenuo potpisan je u prosincu 2004. godine i kada je razgovarano sa bankom oko realizacije projekta izvorna zamisao je bila da jedna polovica projekta se financira iz sredstava državnog proračuna, a da se druga polovina projekta projekta financira zajmom Razvojna banka Vijeća Europe. Tokom priprema i nominiranja svih onih pojedinih projekata od strane jedinice lokalne samouprave i kada se utvrdilo da se na osnovnu infrastrukturu bilo društveno bilo komunalnu nužno je još nekoliko drugih infrastrukturnih zahvata u prvom redu koji se odnose na sekundarnu infrastrukturu. Utvrđeno je da se na projekt na projekt naslone i sredstva koja će izdvojiti jedinice lokalne samouprave odnosno komunalna poduzeća jedinica lokalne samouprave. I oni su kroz taj projekt trebali realizirati ukupan iznos od 383 milijuna kuna. kako je sam projekt koji je financiran iz sredstava zajma i sredstava državnog proračuna išao brže od fiskalnih mogućnosti jedinica lokalne samouprave kroz realizaciju projekta se utvrdilo da jedinice lokalne samouprave na otocima, a one su u pravilu fiskalno kud i kamo slabije od mogućnosti koje su proizlazile iz samog projekta koje je financirano sredstvima banke i državnog proračuna, kako je to malo prije spomenuo državni tajnik, onda je kroz razgovore sa bankom utvrđeno da je potrebno vratiti se na taj izvornu izvornu zamisao da se ukupan financira isključivo sredstvima zajma i sredstvima državnog proračuna. Ovaj projekt izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, treći je po važnosti državni projekt na hrvatskim otocima koji je osmišljen i proveden od osnivanja samostalne i suverene Hrvatske države. Ako se zna da je prvi temeljni strateški projekt bio Nacionalni program održivog razvitka hrvatskih otoka 1997. godine, a na njega kasnije kao instrument provedbe donesen je Zakon o otocima iz 1999. onda je ovaj projekt komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima u svakom slučaju najsustavniji projekt kojim je potpomognut razvoj hrvatskih otoka i u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture i u dijelu izgradnje društvene infrastrukture. Sam projekt sadrži 4 komponente. Prva komponenata je komponenta komunalne infrastrukture koja je sadržavala dvije podkomponente. Podkomponentu vodoopskrbe hrvatskih otoka. I u tom je smislu realizirano do sada 21 projekt izgradnje vodovodnih sustava na hrvatskim otocima. I projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u kojega je uključeno 22 projekta izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda. Također je kroz unapređenje sustava socijalne skrbi na hrvatskim otocima kroz ovaj projekt izgrađeno 9 domova umirovljenika. u podkomponenti zdravstvene zaštite izgrađeno je 33 objekta zdravstvene skrbi, bilo domova zdravlja ili ambulanti na hrvatskim otocima. kroz podkomponentu unapređenju obrazovnog procesa, na udaljenim slabo naseljenim i malim hrvatskim otocima izgrađeno je 20 projekata bilo područnih škola, bilo osnovnih škola, vrtića itd. Dakle, kroz sam projekt ukupno je realizirano 105 projekata do danas. I ukupna vrijednost do sada realiziranog je 343 milijuna kuna. do sada je realizirano gotovo 90% projekta i kako je već državni tajnik spomenuo, ovim izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu trebalo bi produžiti ovaj rok za još godinu dana, kako bi se u toj godini dana realizirali i preostali projekti koji do danas nisu bili Ono što je također važno spomenuti kad se govori o projektu CEP4 to je činjenica da je kroz njegovu realizaciju omogućeno jedinicama lokalne samouprave na otocima koje su slabo razvijene, male, koje nemaju snažnu općinsku upravu, da kroz realizaciju projekta i kod njih sad živi projekt provođenja postupka javne nabave jer su praktično mnogi od tih jedinica lokalne samouprave prvi put praktično su svele sa zahtjevnim projektima oko njihove realizacije, osmišljavanja Dakle da zaključim, ovaj projekt je kao što sam prije rekao itekako pomogao razvoju hrvatskih otoka. Usudim se reći da je u velikoj mjeri pomogao svim aspektima života na otocima i na taj način doprinosi demografskoj obnovi hrvatskih otoka i u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu skrb, na socijalnu skrb, na obrazovanje na hrvatskim otocima. Ali prije svega, najviše je napravljeno kroz ovaj projekt na sustavu vodoopskrbe hrvatskih otoka i na sustavu zaštite okoliša kroz izgradnju brojnih sustava odvodnje otpadnih voda. Pored svih onih drugih projekata koji su financirani iz državnog proračuna, neovisno o projektu CEP4 koji se kažem dijelom naslanja na zajam Razvojne banke Vijeća Europe, mogu reći da je to vrijeme u kojemu je ovaj projekt proveden bilo vrijeme najintenzivnije izgradnje objekata na hrvatskim otocima jer pored ovih 100 projekata koje sam maloprije spomenuo izgrađen je niz projekata, ulaganja u luke na otocima, u izgradnju cesta na hrvatskim otocima i svih onih drugih objekata koji jasno život znače za hrvatske otoke. Pa evo u tom smislu mogu reći dakle da je to razdoblje posljednjih 6 godina zaista razdoblje iznimno intenzivne izgradnje i brige za hrvatske otoke. Pa evo u tom smislu klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću odmah na početku reći da će klub HNS-HSU podržati ove izmjene okvirnog ugovora sa Razvojnom bankom Vijeća Europe, ali bi željeli pri tome upozoriti na pet pojedinosti iz kojih proizlaze dva problema. Prije svega, ponovimo ono što se dogodilo. 15. prosinca 2004. godine naša je Vlada sklopila sa Razvojnom bankom Vijeća Europe okvirni ugovor o zajmu vezano uz investicije koje su maloprije spomenute. Zatim, tijekom provedbe projekta jedinice lokalne samouprave koje su bile partneri u izvođenju ovih projekata nisu mogle financijski pratiti te projekte i događa se to da je Razvojna banka Vijeća Europe sudjelovala na papiru sa više od 25% sredstava i ona temeljem ugovora nije imala obveze ići dalje i ona prekida jasno, povlačenje sredstava iz Strassbourga i nalazimo se onda u jednoj pat poziciji. Vlada predlaže i tijekom ove godine, početkom godine ministar financija potpisuje jedan jedan dopunski ugovor kojim se mijenja okvirni ugovor i predlaže se isključiti jedinice lokalne samouprave iz i da u biti obveze padnu isključivo na Razvojnu banku Vijeća Europe i na hrvatsku Vladu u omjeru 50%:50%, dajući dakako sad mogućnost da se povlače dodatna sredstva i da se krene u daljnju realizaciju tog projekta. Ono što jasno se neminovno pojavljuje ovdje kao nešto što je trebalo ugraditi u ugovor i što je učinjeno jeste da se i prolongira rok izvedbe samog projekta jer smo izgubili relativno puno vremena. sada, kolegice i kolege, klub HNS-HSU upozorava na dva problema. Više jedinice lokalne samouprave nisu u sustavu, ne sudjeluje kao partneri. Naše je pitanje onima koji će dakako dalje regulirati i izvoditi ove projekte na koji će način uopće Vlada konzultirati jedinice lokalne samouprave, da li će oni imati bilo kakav utjecaj ubuduće na ove razne sadržaje i programe koje se namjerava financirati jer ako će to isključivo činiti Vlada onda uvijek postoji sumnja da to će ići, ta pomoć prema dole u skladu s određenim uzusima, da to bude stranačka logika i logika ove ili one vrste. Jasno, naša je zamolba da to bude logika prioriteta, logika stvarnih potreba hrvatskih otoka i na taj način da se ubuduće jasno postavi pitanje financiranja pojedinih projekata u jednoj, drugoj, trećoj i četvrtoj sferi kao što smo ovdje iz materijala vidjeli. Drugi problem ili pouka koju trebamo izvući iz ovog primjera je činjenica da su nakon godinu i dvije dana jedinice lokalne samouprave pokazale se kao nesposobne, financijski nesposobne pratiti izvođenje tih projekata i u njima sudjelovati. Dakle, kada se radi o milijunima već onda smo imali situaciju da su jedinice lokalne samouprave morale ispast iz igre. Kolegice i kolege, mi upozoravamo, što će se dogoditi sutra kada budemo povlačiti sredstva Europske unije, a do 2013. godine namijenjeno nam je 20 milijardi kuna. Da biste povukli 20 milijardi kuna vi morate dati vlastitih 3, 4, 5 milijardi, ovisno o tipu projekta. Pitamo se na koji ćemo način tada pomoći županijama …/Govornik se ne razumije./… regionalnog razvoja, po kojoj logici jer županije taj novac nemaju, a Hrvatska ako ne iskoristi ta sredstva onda nismo učinili dobro, onda smo zaista izgubili ono što nam je bilo namijenjeno, ono što nam istinski može pomoći. Ja znam i mi upozoravamo, sigurno da je recesija trenutak kad treba dobro razmisliti koji su nam prioriteti. Da li je to nekakva infrastruktura na granici koju treba Europska unija koju treba izgraditi ili je to zapošljavanje ljudi koji su gladni i koji su na birou rada. Prema tome, tu je jako teško odlučiti, ali ako budemo prisiljeni da novim zajmovima pokrivamo naše sudjelovanje u budućim europskim projektima i povlačenju tog novca onda to nije kvalitetno dugoročno rješenje. I zato klub HNS-a, HSU upozorava na ova dva problema i molimo jasno predlagatelja da ozbiljno razmisli o načinu da se zaobiđu mogući problemi s tim u svezi. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče,

hrvatski otoci mi doduše u dnevnom redu naše sjednice imamo i izvješće o provedbi Zakona o otocima, pa će to biti prilika da se nešto više kaže o samoj politici države prema otocima. Osim toga, tu je samo predstavnik Ministarstva financija pa nam ne bi mogao odgovoriti o nekim stvarima o kojima bi možda trebalo reći što se tiče politike i otoka. Ja ne dijelim bojazan kolege Dorića koji je koji je izrazio skepsu, odabir kriterija obzirom da ne sudjeluju jedinice lokalne samouprave kako će Vlada birati projekte jer mi se čini da ova Vlada neće imati još dugo priliku birati projekte, pa samim time i ne treba baš biti toliko skeptičan. Također što se tiče se tiče 4 komponente koje projekti izgradnje objekata komunalne infrastrukture i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima ima. Dakle, to su komunalna infrastruktura, vodoopskrba i odvodnja, socijalna skrb, unapređenje zdravstvene zaštite, unapređenje obrazovnog procesa. Zadnje dvije stavke u stvari je nešto šta je trajni problem barem što se tiče otoka u srednjoj Dalmaciji. Dakle, zdravstvena zaštita i obrazovni proces. Dva primjera vrlo svježa, dakle jedinice lokalne samouprave na otoku Hvaru, također i na drugim otocima već nekoliko godina neuspješno pokušavaju zamoliti županiju da izvrši svoju zakonsku obavezu koja je bila u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti do prošle godine, da osnuje otočne domove zdravlja, a onda kada to županije nisu napravile onda je valjda Vlada linijom manjeg otpora odlučila županijama tu zakonsku obavezu i ukinuti, a sada imamo samo mogućnost. Što se tiče unapređenja obrazovnog procesa najnoviji primjer ukida se srednja škola u u Jelsi i bez obzira na to šta se poziva učenike, dakle da se prijavljuju za zanimanja koja se ta di je ta srednja škola radila. Ono dakle deklarativno jedno ono što se stvarno događa je drugo. I naravno ono što je najzanimljivije prilikom izrade proračuna za 2009. godinu kao jedan od znakova tadašnje vladine rastrošnosti bilo je to da su prevelike stavke. Dakle, to je bila javna percepcija. Tu čak Vladu mogu malo i obraniti, da su velike stavke na proračunskim, da su veliki iznosi na proračunskim stavkama koje se tiču hrvatskih otoka. I u ovoj krizi, recesiji te proračunske stavke smanjene su za više od pola, odnosno sadašnja sredstva su dakle za dvostruko smanjena u odnosu što su bila 2007. godine. Zbog toga je pomalo pomalo je na neki način tužno govoriti, dakle o ovoj temi u ovom trenutku. Dakle, pred nama je turistička sezona koja se svi nadamo da će biti dobra, naravno. Većina ovdje nas prisutnih će posjetiti hrvatske otoke tijekom ljeta. Ali bih također volio da većina nas bude prisutna na hrvatskim otocima i u drugim dijelovima godine. Zbog toga je to sasvim drugačije izgleda nego tijekom ljeta. Kada pošta putuje šest dana sa kopna na otoke, dakle kada se više ne može na normalni način komunicirati tom vrstom komunikacije, kada se ukidaju trajektne linije zbog štednje. Pitanje je koliko se tunela može ofarbati za jednu trajektnu liniju manje i kada se, dakle mnoge stvari koje ne bi se trebale raditi rade, onda deklarativna podrška ovim projektima, ovom zakonu u svakom slučaju je dobra. Podržat ćemo i ovaj zakon, međutim upozoravamo dakle da otočani ne bi trebali više od drugih snositi teret krize i recesije, a to se upravo događa. Kolegice i kolege, dakle u nadi da će donošenje ovog zakona ako ne poboljšati, ono barem spriječiti pogoršanje života na hrvatskim otocima klub SDP-a podržat će ovaj zakon. Zahvaljujem.

navod koji je rekao zastupnik gospodin Bauk, a to je ja ću reći primjer jedinstvenog doma zdravlja, županijskog doma zdravlja Primorsko-goranske županije, gdje je gospodin župan Zlatko Komadina bez obzira na zakon koji ga je obvezivao nije nikad dozvolio da se izdvoje, dakle u jedinicama lokalne samouprave kao što je na otocima u Malom Lošinju, Rabu itd. da se izdvoje ti domovi zdravlja kao posebne cjeline što smo mi zatražili, a župan je uporno odbijao. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Cappelli, ovo je školski primjer ne ispravka netočnog navoda. Niste ispravljali nikakav netočni navod. Komentar jedan. I odmah imate i riječ. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Razvojna banka Vijeća Europe s glavnim sjedištem u Strasbourgu i administrativnim u Parizu, dakle jedna je od najstarijih međunarodnih financijskih institucija u Europi. CEB posluje dakle kao multilateralna razvojna banka koja okuplja 40 zemalja članica. Izravni odnosi Republike Hrvatske s Razvojnom bankom uspostavljeni su početkom '92. godine, odnosno prije primitka Republike Hrvatske u članstvo Vijeća Europe. Vlada Republike Hrvatske usmjerila je tada svoje aktivnosti na reguliranje odnosa, izgradnju što bolje suradnje s tom specifičnom financijskom institucijom. Dakle, koja je pružila potporu europskim državama u rješavanju ne samo humanitarnih već socijalnih i razvojnih problema. Ovim zakonom potvrđuje se ugovor, dakle između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe o izmjenama i dopunama Okvirnog ugovora o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske koji se odnosi na projekt izgradnje objekata komunalne, društvene infrastrukture na hrvatskim otocima. Projekt se sastoji od dakle više komponenata, komunalne infrastrukture, vodoopskrbe i odvodnje u okviru koje je planirana izgradnja isključivo primarne komunalne infrastrukture, socijalne skrbi, unapređenja zdravstvene zaštite i unapređenje obrazovnog procesa. Prema projektnom dokumentu na temelju kojeg je projekt prihvaćen ukupni procijenjeni troškovi, dakle su negdje oko 386,7 milijuna kuna. Spomenutim dokumentom planirano je da će se 50% ukupnih odnosno 193 milijuna kuna financirati iz zajma CEB-a, a 50% također oko, dakle 193,35 milijuna kuna iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Potpuna funkcija postignut će se izgradnjom sekundarne komunalne infrastrukture koju financiraju jedinice lokalne samouprave. Procijenjeni ukupni troškovi dakle su izgradnja sekundarne komunalne infrastrukture, iznose 383,1 milijun kuna i nisu bili kandidirani za zajam CEB-a. Prilikom pregovora za sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu, a radi dakle usklađivanja s pravilima CEB-a, vezanim uz praćenje učinka projekta, na CEB-ov zahtjev su definiciju obuhvata, odnosno ukupnih procijenjenih troškova projekta uključena i financijska sredstva jedinica lokalne samouprave i ostalih. Slijedom dakle navedenog proizišla je struktura financiranja projekta CEB-a 25%, državnog proračuna 25%, a jedinice lokalne samouprave i ostali 50%. Tijekom provedbe projekta jedinice lokalne samouprave i ostali nisu mogli pratiti dakle tu dinamiku financiranja projekta što je dovelo dakle do poremećaja omjera financiranja na način da se udio CEB-ovih sredstava u realizaciji projekta, a ujedno i udio sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske povećao iznad utvrđenih 25% povećanja relativnih iznosa ukupni apsolutni iznos zajma CEB-a se nije mijenjao. Također zbog poremećaja dakle omjera financiranja CEB je privremeno zaustavio daljnja povlačenja sredstava zajma, što je onemogućilo dakle dovršenje projekta u roku dogovorenom sa CEB-om. Obzirom dakle pravila CEB-a vezano uz praćenje projekta zahtijevaju istu dinamiku financiranja od stranke banke i lokalne, tj. i svih izvora, te potpunu funkcionalnost svih komponenti po dovršenju projekta, dakle na prijedlog CEB-a, te na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 8. svibnja 2008. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno dakle za provedbu projekta CEB i Ministarstvo financija pristupili su izradi ovog prijedloga za odobrenje promjena definicije ukupnih procijenjenih troškova projekta te strukture i omjera dakle financiranja da se dođe do promjena tog odnosa. Dakle ugovorom o izmjenama i dopunama mijenja se samo dodatak 1. Okvirnog ugovora o zajmu, čime se definiraju obuhvati ukupni procijenjeni troškovi projekta, na način dakle odnosa 50:50%. Na ovaj način se iz definicije obuhvata, odnosno ukupnih procijenjenih troškova projekta izuzimaju sredstva jedinica lokalne samouprave i ostalih, što je, time se formalizira izvorna ideja hrvatske strane kao važna, a to je odnosno plan da jedinice lokalne samouprave i ostali ovisno o svojim dakle financijskim kapacitetima sudjeluju u provedbi aktivnosti vezanih uz izgradnju sekundarne komunalne infrastrukture, nevezano dakle uz izgradnju primarne komunalne infrastrukture, koja se financira dakle sredstvima CEB-a i državnog proračuna Republike Hrvatske. Zbog zastoja u provedbi projekta izazvanog nepovlačenjem sredstava zajma, do stupanja na snagu ovog Ugovora o izmjenama i dopunama, dodatkom dakle 1. ugovora, rješava se pitanje izmjena i dopunama, određuje se novi rok, a to je dovršetak projekta koji je će biti do kraja 2011. godine. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora, kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da su u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Evo iako je u dosadašnjem izlaganju već rečeno, ja ću spomenuti da je projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima prihvaćen zaključkom Vlade Republike Hrvatske, znači 2004. godine u primjeni je od 19. srpnja 2005. i da se sastoji od četiri komponente, komunalna infrastruktura, socijalna i unapređenje zdravstvene zaštite, ali i unapređenje obrazovnog procesa. Mislim da i ovom prilikom treba spomenuti da je Republika Hrvatska od 1998. godine do sada sklopila s Razvojnom bankom Vijeća Europe ukupno 12 ugovora sa izravnim zajmovima u iznosu od 2,2 milijarde kuna za financiranje projekata, i to zdravstvene infrastrukture i zdravstvenih ustanova, četiri projekta izgradnja i obnova škola, tri stambenog zbrinjavanja prognanika, dva projekta izgradnja društvene komunalne infrastrukture na hrvatskim otocima koji je i danas tema, i obnova kulturne baštine dva projekta. I evo još jedan podatak da su tri kredita u iznosu od 108 milijuna eura također namijenjenih razvoju malog i srednjeg poduzetništva, koji su uz jamstvo Vlade Republike Hrvatske potpisani između HABOR-a i Razvojne banke Vijeća Europe. Što se tiče projekta izgradnje komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, znači prema projektnom dokumentu na temelju čega je i projekt prihvaćen, procijenjeni troškovi bili su 386,7 milijuna kuna, 50% troškova, odnosno 193,3 milijuna kuna financira se iz zajma Razvojne banke Vijeća Europe, a ostatak u istom iznosu osigurava državni proračun Republike Hrvatske. Tijekom pregovora za sklapanje Okvirnog sporazuma, a u cilju usklađivanja sa pravilima Razvojne banke Vijeća Europe vezanim uz praćenje učinaka projekata, na zahtjev su u definiciji obuhvata, odnosno ukupnih procijenjenih troškova projekta uključena i financijska sredstva jedinica lokalne samouprave i ostalih koja su potrebna da bi se uspostavila potpuna uspostava funkcija sustava, u prvom redu projekata odvodnje i vodoopskrbe. To je bez obzira na neobvezujuću ulogu jedinica lokalne samouprave u projektu dovelo do poremećaja strukture financiranja projekta, odnosno odudaranja od okvirnog sporazuma i do privremenog zaustavljanja povlačenja sredstava iz zajma, što je i onemogućilo dovršenje projekta u dogovorenim, odnosno ugovorenim rokovima. se dakle mijenja dodatak 1. Okvirnog ugovora o zajmu, čime se zbog naprijed navedenih razloga redefinira obuhvat i ukupni procijenjeni troškovi na način da se iz ukupno procijenjenih troškova izuzimaju predviđeni troškovi jedinica lokalne samouprave i ostalih, a iznos od 193,3 milijuna kuna zajma ostane nepromijenjen, obveze državnog proračuna sa istim iznosom također, i odnos 50:50 ostaje isti. Zbog zastoja produžuju se i rokovi za povlačenje sredstava do kraja 2011. godine, a iz razloga jednostavnijeg i točnijeg praćenja napretka projekta, date su i nove tablice. Hitnost postupka također je opravdana zbog nastavka i okončanja ovog hvalevrijednog projekta, znači za sve hrvatske hrvatske otoke. Evo ja ću kolegice i kolege na primjeru korištenja sredstava iz ovog programa na hrvatskim otocima koji pripadaju Zadarskoj županiji pokazati kako se koriste sredstva kad su izrađeni strateški planski dokumenti, znači regionalni operativni programi, ali i programi ukupnog razvoja jedinica lokalne samouprave, kad su pripremljeni projekti i kad je usklađena procedura kandidiranja, znači kad sve razine funkcioniraju. Od početka ovog programa dakle od 2004. godine samo na otoke zadarske najotočnije županije ugovoreno je 174 milijuna kuna, a isplaćeno do sada 126,6 milijuna kuna. I to u sustave odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda, kanalizacijske sustave. Kroz 15 projekata uloženo je 50 milijuna kuna na tri zadarska otoka. I to na otoku Ugljanu Preko u Kalima Ugljanu, na Viru 2, na otoku Pagu 2 projekta. Za vodoopskrbne sustave, sustave za desalinizaciju ugovoreno je 17 projekata ukupne vrijednosti 60,5 milijuna kuna, a utrošeno je 30,3 milijuna kuna. I to na otoku Ugljanu 6 projekata, Dugom otoku 3, Viru 2, Pašmanu 2 i na udaljenijim zadarskim otocima 4 projekta. U socijalne ustanove uloženo je 7 milijuna kuna i to za adaptaciju stare škole u objekte doma za starije i nemoćne na Ugljanu. U školske objekte znači za sanaciju i opremanje područnih škola i to na Premudi, Silbi, Velom Velom Ižu, Istu, Olibu ali i izgradnju novih škola utrošeno je 23,2 milijuna kuna. U 15 objekata zdravstvene skrbi što izgradnja što adaptacija matičnih i područnih ambulanti ugovoreno je 15,1 milijuna kuna, a do sada je uloženo 13,6 13,6 milijuna kuna. Evo gotovo svaki naseljeni otok Zadarske županije, a njih je 17 znači ili adaptacija ili izgradnja matičnih ambulanti, znači u Božavi, Ugljanu, Lukoranu, Silbi, Neviđanima, a područnih ambulanti u Luci na Dugom otoku, Velom Ratu, Veruniću, Zaglavu, na Dugom otoku, Veloj Radi, Premudi, Rivnju, Sestrunju i Zapuntelu. Nesporno je da je provedba ovog programa kako na području naseljenih otoka Zadarske županije, tako i ostalih hrvatskih otoka poboljšala kvalitetu života naših otočana, a njih preko 122 tisuće to kroz izgradnju znači i komunalne i društvene, socijalne otočne infrastrukture dala im pristupačnije obrazovanje, bolju zdravstvenu zaštiti ali i socijalnu skrb. Ali je i ostvarila cilj definiran pravilima Razvojna banka Vijeća Europe. Podsjetit ću vas kolegice i kolege da je Razvojna banka Vijeća Europe specifična i jedina međunarodna institucija koje je glavno područje djelovanja financiranje, istovremeno i socijalnih i razvojnih A složit ćete se sa mnom upravo takvi projekti su potrebni našim otocima. Svakako podržavam ovaj prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora, jer će ubrzati dovršetak ugovorenih projekata i tako život na otocima učiniti još kvalitetnijim. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Da ne bi bilo zabune o čemu se ovdje radi. Ovdje se radi o izmjenama i dopunama okvirnog ugovora o zajmu, jer nismo bili kadri niti naše jedinice lokalne samouprave niti Vlada da izrealizira ovaj program. To je pošteno i otvoreno rekao sam državni tajnik. I ovdje je kolegica Marinović govorila o nekim drugim projektima koji se dobro realiziraju, ali nama je potreban i ovakav zajam. Ne radi se ni o kakvoj darovnici, jer mi nismo kadri bili ni besplatna sredstva iskoristiti. Samo da napomenem da je SAPARD iskorišten u svega 48%, a naša poljoprivredna imanja zaleđe Zadra zjapi, stoji neobrađeno, stoje strništa. Radi se o posve jednoj administrativnoj nespremnosti Hrvatske koja je dužna pomagati jedinicama lokalne samouprave, neadekvatnoj domaćoj komponenti koja mora pratiti te programe. Međutim, od svega toga malo je bilo koristi. To su naši veliki propusti. A postoji agencija ne znamo, pojma nemamo čemu ljudi koje je Vlada zaposlila koji imaju pristojnu plaću, koji su upravo postavljeni zato da upravo realiziraju takve programe, odnosno jedinicama lokalne samouprave, pravnim osobama pa čak i fizičkim osobama tj. građanima pomažu u realizaciji programima. Ovdje je riječ o ugovoru, dakle o zajmu. Mi ga nismo uspjeli realizirati. Postavlja se pitanje, koju smo štetu zbog toga pretrpjeli? Umjesto da su se sagradili vodovodi, infrastruktura, socijalni objekti sve ono što je našim otocima toliko potrebno zbog čega nastaje i dalje se nastavlja raseljavanje stanovništva, nije učinjeno. Kolika je naknada? Dakle, ne da smo imali korist, nego vjerojatno i štetu. Naravno da se sada pokušava ovim izmjenama i dopunama spasiti što se spasiti dade. A jeli se nešto dogodilo u međuvremenu osim što smo spremni napisati ugovor, jesmo li spremni ga i realizirati? To vam je isto kao i dužnik, nije sposoban vratiti vjerovniku pa će napisati još jedan dodatni ugovor, aneks kada će se to prolongirati i kada će vratiti svoj dug. Što se u međuvremenu dogodilo? To nismo čuli ovdje i da li je Vlada što učinila u jednoj spremnosti da se ova sredstva realiziraju. Jer ponavljam radi se o zajmu, to su sredstva koja treba sa kamatama, sa naknadom vratiti. Naravno povoljna su. Sada se postavlja pitanje koliko smo u svemu tome opremljeni. Hrvatska zemlja tisuću otoka, a naši otoci svaki za sobom u moru problema. Opkoljeni morem problema. Naši zadarski otoci i dalje se nastavlja veliko iseljavanje, to su staračka domaćinstva. Sjećamo se još 2004., 2005. godine velikih projekata Vlade, ne damo rasprodaju našeg otoka, sačuvat ćemo obalu, priobalje, naše otoke. Uveo se institut prvokupa. Mene zanima, što je država kupila da ne dođe do te rasprodaje pravom prvokupa? U koliko se slučajeva koristila pravo prvokupa na otocima? Ja tvrdim da nije kupila nijedan jedini metar. Ali rasprodaja ide, ide jer ljudi ne mogu živjeti pa rasprodaju svoju očevinu, svoju djedovinu. Na to su naprosto prisiljeni. Iz ovog projekta gdje su kolege već govorile, zaista to je nešto što je najpotrebnije našim otocima, to je ta komunalna infrastruktura, vodoopskrba, odvodnja. Naši otoci žeđaju. Dakle s ovim projektom u ovom dijelu o kojem je kolegica govorila to su dijelom otoci koji su u sastavnom dijelu ali oni drugi tu se ništa učinilo nije i koji bi mogli imati velike koristi od ovog programa ukoliko dođe do te realizacije. Pitanje socijalne skrbi također na našim otocima je od velike važnosti. To su kažem, ponavljam, uglavnom pogotovo na našim ovdje otocima zadarskog područja staračka su domaćinstva. Takve ustanove su prijeko potrebne. Jedinice lokalne samouprave nemoćne bez ikakve pomoći, a uvijek kad se nešto i gradi uvijek ima za nešto što će bolje izgledati, možda i turistima biti privlačnije i to samo na izgled, a ne od nekakve investicije koja bi vratila na kraju krajeva utrošeno. Dakle, nešto što je prije svega građanima potrebno. Jednako tako i unapređenje zdravstvene zaštite. Tamo liječnici obiđu jedanput tjedno. Pitanje je sada koliko će se i to moći održati. Dakle kad govorimo o potvrđivanju zakona, o potvrđivanju ovog ugovora treba onda biti pošten i reći da mi u biti ispravljamo našu nesposobnost i ponavljam, pitanje je koliko smo u međuvremenu osvijestili ovaj problem, koliko smo u biti spremni ići u ovu realizaciju jer ovo, ponavljam, nisu samo sredstva koja će onda propasti kao što su nam propala velika sredstva iz SAPARD programa, pa IPA programa i ostalih programa zato što nismo bili kadri osnažiti i osigurati domaću komponentu. Da budem jasna, radi se o domaćim sredstvima koja se moraju uložiti u taj program da bi uopće Europska unija shvatila našu ozbiljnost. Jednako tako, ponavljam, ukoliko nismo sposobni od ovoga ćemo imati samo štetu jer ćemo morati platiti troškove, ali naravno ukoliko se prione realizaciji ovoga naši otoci mogu, odnosno naše stanovništvo na otocima može profitirati. Ovdje iz obrazloženja ovog zakona vidimo koliko bi bile određene županije odnosno jedinice lokalne samouprave spremne u ovo ulaziti i koja sredstva i koja sredstva su kadra povući. Bilo bi dobro ovdje od strane državnog tajnika da nam kaže otvoreno pa da i pohvalimo jedinice lokalne samouprave koje su to već učinile, koje su spremne, a one koje su to bile dužne učiniti i koje to nisu učinile iz kojih razloga. I ima tu prostora i mjesta da i Vlada pripomogne. Hvala lijepa. Hvala. Šest ispravaka, jedna replika. Prvi gospodin zastupnik Branko Bačić. Trebao bih ispravljati cjelokupni govor gospođe Ingrid Antičević-Marinović jer zaista ovo sve što je rekla ništa nije točno. Prva stvar koju je navela u svom govoru, da ovaj projekt kasni i da ga mi prolongiramo zbog nesposobnosti hrvatske Vlade i jedinice lokalne samouprave na hrvatskim otocima koji to ne znaju i nisu mogli realizirati. … /Upadica se ne razumije./… Nije točno. Točno je da je do sada realizirano 90% projekta, od 386 milijuna realizirano je 345 milijuna kuna, izgrađeno je 105 objekata na hrvatskim otocima za koje treba donijeti prostorno-plansku dokumentaciju, ishoditi građevinsku dozvolu, provesti postupak javne nabave i izgraditi i dobiti upravnu dozvolu. Kažem, do sada je realizirano 90% i 105 projekata upravo zbog sposobni hrvatske Vlade i sposobnosti jedinica lokalne samouprave na otocima koje su to uspjele realizirati. Preostale je 5% projekta za kojega se ovim izmjenama okvirnog sporazuma prolongira rok za još godinu dana da se i ti preostalih 10% može realizirati. To je jedna stvar. I druga stvar kada se govori o ulaganjima na hrvatske otoke, nikad nije više uloženo na hrvatske otoke što u posljednjih 6 godina. Uloženo je 9,2 milijarde no o tome ćemo više riječi kad bude izvješće o provedbi i učincima Zakona o otocima. koja je rekla, spominjala je SAPARD iako SAPARD nema baš puno veze sa ovim projektom. Kolegice Marinović, iz programa SAPARD Zadarska županija je iskoristila najviše sredstava od svih županija. Preko 30 milijuna kuna je otišlo u poljoprivredna poduzeća na Zadarskoj županiji. Drugi netočan navod je da nije ništa napravljeno. Ovako, zadarski otoci i oni koji pripadaju Gradu Zadru i ostali, ali i svi hrvatski otoci nikad nisu bili bliže kopnu nego sad, nikad nisu bili manje žedni nego sad i prvi put je usporeno iseljavanje sa otoka Zadarske županije.